Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser: Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.: Beslutningsforslag nr. B 113 (Forslag til folketingsbeslutning om digital børnebeskyttelse via aldersverificering på digitale platforme). nr. B 123 (Forslag til folketingsbeslutning om at indføre systematiske retslige obduktioner i en 2-årig periode ved alle tidlige og uventede dødsfald blandt mennesker med psykiske lidelser).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

Eksemplarer vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk. Redegørelsen vil komme til forhandling torsdag den 31. marts 2022.

Tak for det. Det overordnede formål med L 120 er at understøtte en grøn omstilling af varmeforsyningen ved at gennemføre tiltag, som vi har aftalt bredt i Folketinget med »Klimaaftale for energi og industri mv. 2020« Med lovforslaget vil vi for det første afskaffe de eksisterende tilslutnings- og forblivelsespligter til naturgas. Den nuværende tilslutnings- og forblivelsespligt til naturgas betyder, at mange borgere i princippet kan opkræves et økonomisk bidrag til gasdistributionsnettet, også selv om de ikke benytter sig af naturgas. Vi skal udfase naturgas fra den individuelle opvarmning, og derfor skal den nuværende tilslutnings- og forblivelsespligt til naturgas afskaffes. For det andet foreslås det med lovforslaget, at ministeren kan gives bemyndigelse til at fastsætte regler om, at varmeforsyningsvirksomheder skal offentliggøre data om deres CO2-udledning og deres planer for den grønne omstilling. De data skal gøres tilgængelige for forbrugerne og styrke deres indsigt i, hvilken klimapåvirkning deres varmeforbrug har. er et godt lovforslag, som bringer os videre med den grønne omstilling af vores varmesystem. Socialdemokratiet støtter forslaget. Tak for ordet. Vi støtter den grønne omstilling. Og den tragiske situation i Ukraine viser med al tydelighed, at olie og naturgas er kommet højt op på den sikkerhedspolitiske dagsorden. Det er vigtigt, at vi i Danmark gør os fri af fossile brændstoffer og finder grønne alternativer. Derfor er vi også glade for, at et flertal i Folketinget sidste år blev enige om at etablere en energiø i Nordsøen, der på sigt vil kunne forsyne op mod 10 millioner husstande med grøn strøm – så det er på den lange bane. Forudsætningen for det lovforslag, vi behandler nu, er jo netop, at vi opbygger grønne energikilder, hvad dele af den statslige regulering står i vejen for, og derfor skal vi sikre, at den grønne omstilling rent faktisk kan ske, og det gør vi med det her forslag. Med det her forslag vil forbrugere, der i dag er omfattet af tilslutningspligt til naturgas, kunne fravælge naturgas og i stedet vælge at tilslutte sig grønnere energikilder. I Venstre ønsker vi, at fossile brændstoffer skal udfases, og vi ser ophævelsen af tilslutningspligten til naturgas som et vigtigt skridt på vejen mod den grønne omstilling. Vi tænker, at det i den grønne omstilling også er vigtigt, at den drives af grønne markedskræfter, og derfor er det godt, at virksomhederne ikke tvinges til at betale til et fælles varmeforsyningsanlæg, hvis de i stedet ønsker at investere i mere grønne energikilder som f.eks. varmepumper eller lignende. Det er også positivt, at forbrugerne med lovforslaget får mulighed for at se, hvordan deres fjernvarmeselskab påvirker klimaet, og hvordan selskabet rangerer i forhold til andre selskaber. Det vil stille krav til fjernvarmeselskaberne om at forbedre deres klimaaftryk og dermed øge fokus på den grønne omstilling.

I dag behandler vi et både relevant og vigtigt forslag i forhold til den grønne omstilling af varmeforsyningen. Vi står med et lovforslag, hvor den ene del vil afskaffe tilslutnings- og forblivelsespligten for naturgaskunderne, jo med al sandsynlighed sådan, at når vi afskaffer den, afskaffer vi også det princip, at man kan risikere at skulle betale til naturgasnettet – også selv om man ikke bruger det. Jeg tror, at der er mange danskere, der har det lidt ligesom mig, når de hører, at vi har en tilslutnings- og forblivelsespligt til naturgas, selv om man ikke bruger det til at opvarme sit hus, og at de tænker: Kan det virkelig passe? Ja, det kan da passe. Og vi er ligesom i gang med at få ryddet op i de danske hjems opkobling til naturgasfyr derhjemme, for det korte af det lange er, at naturgas altid har været dårligt for klimaet. Nu er det ved at blive hammer dyrt, og nu viser verdenssituationen så også, at afhængigheden af naturgas i høj grad også er blevet sikkerhedspolitik. Så det er et meget relevant tiltag i en del af den store omstilling, der altså handler om, at naturgasfyr hjemme hos danskerne skal sendes på pension. Den anden del af forslaget handler om, at vi i virkeligheden håber at kunne engagere danskerne endnu mere i, hvad det er for en sammensætning brændsler, der bliver puttet ind i deres fjernvarmeværk. Jeg tror, at for de fleste danskere er det bare vigtigt, at der er nogle, der holder styr på, at den grønne omstilling sker henne på fjernvarmeværket, men det kan være svært at gennemskue, om det egentlig er sådan, at at CO2-udledningen bliver banket ned, også ovre i fjernvarmeværket. Ved at man bliver oplyst om, hvad CO2-udledningen egentlig er fra varmeproduktionen i det fjernvarmeværk, man er koblet op til, og hvad der er gennemsnittet for landet, så kan man også bedre stillet krav om, at ens at ens fjernvarme bliver grønnere, end den er i dag. Så det er også et rigtig godt tiltag i det hele taget at gøre os alle sammen klogere på, hvad det er for en energi, der fører til den varme, vi får i radiatoren. Samlet set støtter SF forslaget. Tak til fru Signe Munk. Så går vi videre til Enhedslistens ordfører. Værsgo, hr. Søren Egge Rasmussen. Tak for det. Vi skal af med den fossile gas. Indtil for ganske nylig kunne man have gode argumenter for det klimamæssigt. Så har vi på det allerseneste oplevet, at man også kunne have gode økonomiske argumenter for at udfase den fossile gas. Og så er det i den her uge også gået hen og blevet et sikkerhedspolitisk aspekt. Så der er al mulig grund til, at vi sætter turbo på udfasningen af den fossile gas. Når man ser på lovforslaget her, er det jo godt, at man ikke overdriver i teksten i et lovforslag, men i forhold til de klimamæssige konsekvenser tror alligevel at man underdriver lidt. Der står: »Den foreslåede offentliggørelse og videregivelse af oplysninger vurderes ikke at have direkte klimamæssige konsekvenser. Initiativet skal fremme en fossilfri fjernvarmesektor, og skal derfor opfattes som et understøttende initiativ, som kan være en medvirkende årsag til fossil udfasning frem mod 2030.« Jeg tror jo, at når vi kommer frem til, at det bliver tydeligt for forbrugerne, hvad det er for et energimiks, og hvad det er for en klimapåvirkning, der er i det lokale varmeselskab, øger det opmærksomheden på at komme frem til at ændre på det. Det skulle gerne være sådan, at de oplysninger, der kommer ud til forbrugerne, er medvirkende til at lægge et pres på en generalforsamling, hvor man ikke bare ser på økonomien i det lokale fjernvarmeselskab, men også ser på, om man kan ændre på det energimiks, man har. Der har vi jo så en svaghed, som der også bliver gjort opmærksom på i Rådet for Grøn Omstillings høringssvar, at når vi fortsat har det sådan, at biomasse bliver opgjort til at være CO2-neutral, så har vi et dilemma dér, som vi jo også har pligt til at få gjort synligt, altså at biomasse også har en klimabelastning. Og den kan så være forskellig, alt efter om det er importerede træpiller, der bliver transporteret langvejsfra, eller om det f.eks. kan være en flisressource, som er lokal, og som måske bare kommer fra de lokale skove. Så vi mangler et redskab, som kan nuancere, hvad det er for en klimabelastning, der er fra vores biomasse. Men det må vi arbejde på hen ad vejen bliver bedre, for jeg tror sådan set, at den her offentliggørelse af data til forbrugerne, er noget, som bliver synligt forud for en generalforsamling, kan være med til at løfte det, så vi går i retning af at få udfaset den fossile gas hurtigere. Men så er det jo med ikke at grad at ende med at vælge biomassen, som så er en dårlig løsning, frem for en elektrificering og brug af geotermi. Enhedslisten kan støtte lovforslaget, og vi synes, at det vil være godt, hvis vi i en udvalgsbehandling kan få nuanceret de her ting omkring vores problemer med biomasse, og se på, om der er udsigt til, at man kunne have en endnu bedre oplysning til forbrugerne om belastningen fra biomasse.

gasafhængighed af Putin virkelig gør os sårbare og vi simpelt hen skal have stoppet importen af russisk gas – og vi skal samtidig virkelig sætte acceleration på vores grønne omstilling. Det gør vi bl.a. med det her lovforslag, ved at vi afskaffer tilslutningspligten til naturgas, og det er også, fordi vi skal udbygge vores fjernvarme. Men fjernvarme er ikke bare grøn fjernvarme, og det er jo også derfor, det her lovforslag er nyttigt, for det sætter jo fokus på, hvordan vi får skabt mere grøn fjernvarme. Det gør vi bl.a. ved at skabe mere gennemsigtighed, ved at man kan få oplysning om, hvor stor afhængigheden af de fossile brændsler er, og hvad der indgår i fjernvarmen. Det er også vigtigt for borgerne, for mange borgere kan ikke lige gennemskue, hvad deres varme består af. Selv på min egen vej var der ikke rigtig nogen, der havde benyttet sig af muligheden for at få fjernvarme, men de beholdt deres naturgas. Men netop nu på grund af krisen i Ukraine var der så i går rigtig mange, der lige pludselig rykkede og sagde: Hov, vi stopper med naturgassen, vi må hellere hoppe over på den her fjernvarme. Det er jo rigtig godt, men der er også mange, der er i tvivl om, hvad fjernvarme består af? Brænder vi bare det hele af? Er det bare sort? Hvad er det egentlig for noget? Så derfor er det vigtigt med gennemsigtighed og CO2-beregning af vores fjernvarme, men spørgsmålet er jo selvfølgelig: Hvad gør vi så med de data? Hvordan kan de være med til gøre, at vi får mere grøn fjernvarme? Men det er jeg sikker på at der er nogen der vil anvende de her gode data til, også ude i vores offentlige forsyningsselskaber. Tak for ordet. Kl. 10:13 Tredje næstformand (Trine Torp): Tak til fru Katarina Ammitzbøll. Så er det Dansk Folkepartis ordfører.

hvormed man nu afskaffer tilslutningspligten til naturgasprodukter, og det giver jo absolut mening. Det, man også lægger op til her, er, at forbrugerne også i forbindelse med en faktura skal have at vide, hvad det egentlig er for et produkt, de har, og så kan de jo reflektere over det. Det synes vi er rigtig godt. Når vi kigger på den grønne omstilling, tror vi også, at frivillighedens vej og det, at man kan træffe sine valg på et oplyst grundlag, vil være med til, at vi får den grønne omstilling. Så derfor kan vi støtte lovforslaget. Det er måske lidt på kanten af lovforslaget, hvad jeg siger nu, men det, der selvfølgelig også er vigtigt, er jo, at den infrastruktur, man skal bruge, hvis man eventuelt ikke skal have gas fremadrettet, også er til stede. Nu kommer jeg nede fra Lolland-Falster, og der må vi jo bare sige, at vi har rigtig mange, som gerne vil være en del af den grønne omstilling og etablere solceller, vindmøller og andet. Desværre kan de ikke få tilladelse til at sætte deres anlæg op, fordi vores infrastruktur ikke er i orden. Så hvis nu rigtig mange, særlig på Sydsjælland og Lolland-Falster, vælger at gå over til en grøn løsning, har vi faktisk nogle flaskehalsproblemer, men dem skal vi nok også få løst. Det er jo derfor, vi er her. Så jeg håber, at det her gør, at vi på sigt ad frivillighedens vej opnår, at vi får udfaset mange af de her gasfyr, men jeg håber så sandelig også, at vi får truffet de beslutninger, som gør, at man også får en forsyningssikkerhed, når man går over på den grønne løsning. Mange af de grønne løsninger vil jo selvfølgelig også bestå i at få nogle produkter, som kører på el.

Tak for det. Lad mig starte med at takke ordførerne for bemærkningerne til lovforslaget. Lovforslaget ligger i forlængelse af den række af initiativer, som er vedtaget efterklimaaftalen for energi og industri i 2020, og som skal sikre en grøn varmeforsyning. Der blev med klimaaftalen sat skub i den grønne omstilling af varmesektoren. Vi blev enige om tilskudspuljer til udfasning af olie- og gasfyr, og vi har gennemført afgiftsjusteringer og fjernet barrierer i reguleringen for at omstille fra gas til grøn varme. Vinterens høje energipriser og den krise, vi er i nu, har kun gjort det endnu mere tydeligt, at gas generelt ikke skal anvendes til opvarmning i de danske husstande i fremtiden. Med dette lovforslag implementerer vi to tiltag fra klimaaftalen, som begge er med til at gøre det klart for varmeforbrugerne, at sort varme er på vej ud. For det første afskaffer lovforslaget bindinger til gasnettet. Det sender et stærkt signal om, at ingen skal være bundet til at betale til gasdistributionen. For det andet skærpes kravene til, at fjernvarmeselskaberne skal offentliggøre oplysninger om deres klimapåvirkning og planer for grøn omstilling. Det gør det lettere for kunderne at skubbe på udviklingen i det lokale fjernvarmeselskab. Når det kommer til gasnettet, har kommunerne ikke siden den 1. januar 2019 kunnet pålægge nye forbrugerbindinger til naturgas. Men godt 40 pct. af dem, der anvender gas til varme, er i dag omfattet af eksisterende bindinger den såkaldte tilslutnings- og forblivelsespligt til naturgas. Disse regler ophæves med dette lovforslag. Bindingerne betyder, at Evida i dag kan opkræve et fast årligt bidrag til drift og vedligehold af gasnettet, også selv om forbrugerne har skiftet gasfyret ud med en varmepumpe. Selv om Evida ikke i praksis benytter sig af muligheden, er det et forkert signal at sende, at man kan blive bedt om at betale for en fossil opvarmningsform, når man ikke længere benytter den. Bindingerne betyder også, at nye ejendomme principielt kan blive pålagt at skulle betale for at blive koblet til et eksisterende gasnet, og det er uhensigtsmæssigt. Jeg er derfor glad for, at vi med det her lovforslag fjerner de uhensigtsmæssige ting, som der er i den regulering. det kunne være med til at skabe tvivl om retningen for gasudfasningen i Danmark. Den anden del af lovforslaget vedrører fjernvarmesektoren, som i takt med olie- og gasfyrenes udfasning bliver stadig vigtigere for danskernes opvarmning. Det kan dog være vanskeligt for varmeforbrugere og offentligheden at få oplysninger om fjernvarmeselskabernes klimapåvirkning, som det ser ud i dag. Med lovforslaget får fjernvarmekunderne et bedre grundlag for at tage et aktivt valg omkring deres opvarmning og for at skubbe på den grønne omstilling. Når lovforslaget træder i kraft, kan der fastsættes regler om, at det enkelte fjernvarmeselskab skal oplyse kunderne om selskabets udledning af drivhusgas og selskabets planer for den grønne omstilling. Energistyrelsen vil sørge for, at det bliver let for selskaberne at kommunikere klart og enkelt. Styrelsen vil tage initiativ til, at selskaberne kan inddeles i forskellige kategorier, f.eks. grøn, gul eller rød, så det bliver let for borgerne at forstå, hvordan det lokale selskab klarer sig sammenlignet med andre selskaber. Oplysningerne om fjernvarmens grønne performance skal fremgå både af selskabernes hjemmeside og på den årlige faktura, så forbrugerne får oplysningerne direkte i indbakken eller i postkassen. Med initiativet tager vi dermed skridt til at synliggøre data om fjernvarmesektorens grønne omstilling på en let forståelig måde. I høringen af lovforslaget er der kommet flere forslag til, hvordan vi mere bredt kan arbejde med at udnytte data i varmesektoren. Det er forslag, som jeg vil tage med videre i arbejdet frem mod et energi- og forsyningsudspil.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

Tak.